Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3. Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка се уреждат с писмен договор. (2) Удостоверенията за регистрация по ал. 1 се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адрес на управлението на търговеца, когато търговецът: 1. отговаря на изискванията за благонадеждност; 2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по ал. 7; 3. няма публични задължения. (3) Изискванията за благонадеждност по ал. 2, т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на ал. 13, т. 1, букви „а“, „в“, „г“ или „д“ през последните две години.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до регистъра по ал. 4 на кметовете на общини и оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения. Редът за предоставяне на достъп и вписване на данните в регистъра се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5. (6) За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът по ал. 1 подава заявление до кмета на общината, към което прилага документите, определени с наредбата по чл. 12а, ал. ал. 5, списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име, и списък на превозните средства, с които ще извършват дейността. Търговецът подава заявление в 14-дневен срок при промяна на вписаните в регистъра данни. Превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да са леки автомобили до седем места, включително мястото на водача; 2. да са оборудвани с електронен таксиметров апарат с оценено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите съответствие; 3. да отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5, и за всяко от тях да има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници; 4. от датата на първата регистрация на автомобила не са изтекли повече от 15 години. (8) При непълноти на представените документи по ал. 6 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок 14 дни за отстраняването им. (9) В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите в срока по ал. 8 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. (10) Регистрацията по ал. 9 е безсрочна. (11) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, когато търговецът не отговаря на изискванията по ал. 2 или не е приложил необходимите документи към заявлението.

а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание; б) търговецът престане да отговаря на изискванията по ал. 2, т. 1 или 2; 2; в) при осъществяване на дейността си търговецът системно нарушава този закон или нормативните актове по неговото прилагане; г) търговецът е използвал неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;

по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация; 3. с прекратяване на дейността на търговеца – притежател на удостоверението за регистрация. (14) С наредба на общинския съвет общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по ал. 1 и за вписване на промени.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Господин Свиленски.

този параграф, изчетен дълго от председателя на Комисията, става въпрос за една промяна във функционирането на дейността на таксиметровия превоз. Този въпрос се дискутира повече от пет-шест години в обществото: кой трябва да извършва тази дейност, как трябва да се извършва, къде трябва да се вадят разрешенията, къде трябва да се регистрират водачите? В крайна сметка по по-голямата част от параграфа мисля, че имаме съгласие всички парламентарни групи, затова че администрирането на таксиметровата дейност трябва да бъде прехвърлено към общините.

Това, което се предлага в текста, който сме предложили аз и колегите народни представители, е администрирането на таксиметровата дейност да премине изцяло към общините. Те са субектите, които трябва да контролират, да регистрират. Те знаят от колко таксиметрови автомобили имат нужда. Те са тези, които определят минимална – максимална цена. При тях остава алтернативният данък, с който преди няколко години парламентът реши, че трябва да бъдат облагани. Единственото различие, което имаме с колегите от ГЕРБ, е това кой може да извършва дейността. Това, което предлагаме ние, е дейността да се извършва от регистриран търговец и оттам нататък всички, както работи целият икономически живот в страната – регистрираш се като търговец, оттам отиваш в общината, регистрираш си касовия апарат, регистрираш си таксиметровия автомобил и започваш да упражняваш дейността. Колегите предлагат тази дейност да може да се извършва и от лица от името на регистриран търговец за собствена сметка. Пак се поставя същият въпрос и се надявам някой да ми отговори: има ли друга дейност в държавата, в Европейския съюз, или в света, или в Европа, където да може да извършваш дейност от името на търговец? търговец? Сега виждам, че и госпожа Стоянова е в залата. Тъй като ние тогава водихме дебата, при облагането на таксиметровите автомобили, може би тук да каже от чисто бюджетна гледна точка дали това е правилно и законосъобразно – да не си регистриран търговец, но да работиш примерно по Търговския закон? Колеги Колеги споделиха, когато говорихме, че може би се въвежда някаква компилация между робовладелски строй и пазарна икономика, тъй като такова нещо няма никъде – някой да работи от името на регистриран търговец за каквато и да е дейност. Помислете, нека всеки сам да помисли и ако има такова нещо, да ми направи реплика. Да каже коя дейност може да се извършва, без да си регистриран търговец, но от името на търговец за своя сметка?! Това е разликата между двете предложения. Аз призовавам, разбира се, да подкрепите нашето предложение. Ако то не намери подкрепа, за пореден път призовавам Народното събрание да отвори дебата за функционирането и структурирането на таксиметровата дейност, тъй като така, както работи в момента, самите таксиметрови шофьори, самите превозвачи, самите собственици на фирми не са доволни, искат

Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

за която е валидно, и дата на валидност. 6. водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. 7. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това.“

§ 10: „§ 10. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „еднолични търговци“ се поставя запетая, а думите „или юридически лица“ се заменят с „юридически лица или физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители“. 2. В ал. 10 накрая се добавя „или е физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.“ 3. В ал. 11 се създава изречение второ: „Уведомлението съдържа данните по ал. 12.“ 12.“ 4. Създават се ал. 12,13 и 14: „(12) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и поддържа база данни за лицата, които извършват превоз на пътници или товари за собствена сметка, съдържаща следната информация: 1. име, постоянен адрес и единен граждански номер – за физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин; наименование, седалище и адрес на управление и ЕИК на едноличния търговец или юридическото лице; 2. за вида на превоза, който се извършва; 3. регистрационен номер, марка и модел на превозните средства, с които се извършва превозът. (13) Информацията по ал. 12, т. 1 за единния граждански номер се предоставя при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожи и господа народни представители, бих искал да защитя предложението на Комисията за отпадането на текста по вносител. Така предложеният от вносителя текст на § 11 създава повече въпроси, отколкото да решава реални проблеми. Големият проблем по това, което е направено като предложение от вносителя, е, че се въвежда нов тип тип транспортна схема преди практически да е реализирана републиканската транспортна схема. От години се говори, че трябва да има направена цялостна републиканска работеща транспортна схема, но такава няма и за сметка на това сега вносителят предлага създаването на нова междуобластна транспортна схема. Неслучайно Комисията отхвърли това предложение, защото наистина предложената промяна следва да бъде преценена съобразно нейното влияние върху пътниците и потребността им за пътуване на територията на цялата страна, а не само между отделни области. Не става ясно от предложения от вносителя текст дали новите междуобластни транспортни схеми са част от тази републиканска транспортна схема, която, между другото, се утвърждава от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, или се цели просто Министерството да прехвърли своя ангажимент и отговорности на областните управители. Имат ли капацитет и финансови средства в този смисъл областните управители да възлагат междуобластни линии? И накрая, поне аз не чух представителите на Министерството в рамките на дебата, проведен в ресорната Комисия по транспорт, да успеят да отговорят на въпроса например кой ще възлага, ако се приеме този текст, който са предложили, превозите между областите София-град и София област? Имайки предвид, че София-област няма административен център, кой от двата областни управителя в тази ситуация например ще трябва да възлага превозите, които се извършват между двете области? Затова моля, колеги, нека наистина, както Комисията

ако подкрепяте предложението на Комисията за отхвърляне на цялостния текст? КРУМ Именно, но исках да го чуя, за да влезе в протокола. Други изказвания? Господин Свиленски, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, на практика моето предложение е подкрепено от Комисията и предложението на Комисията е да не се подкрепя предложението на вносителя. За какво става въпрос? Една несвършена работа от години в Министерството на транспорта, а именно разработването на републиканска транспортна схема. Сега колегите от Министерството на транспорта се опитват да да замаскират това тяхно бездействие повече от десет години и да предлагат някакви междуобластни транспортни схеми. В Закона ясно са разписани и Вие всички ги знаете – общински транспортни схеми, когато става въпрос в рамките на общината; областни транспортни схеми, когато тава въпрос в рамките на областта; и републиканска транспортна схема, когато става въпрос за транспорт между различни области. И не виждам логика да въвеждаме ново понятие в този закон, а именно междуобластни. Те са част от републиканската транспортна схема. Каквото и да Ви обясняват, че това щяло да облекчи новите разписания, новите маршрути,

и да разработят републиканска транспортна схема с ясното съзнание, че ще накърнят интерес на някой превозвач, но ще защитят интереса на българските граждани – на всички тези, на които ние сме представители тук. тук. Крайно време е в държавата да има някакъв ред и този ред да започне да се поставя, да има някаква основа, а това е именно изчистването на републиканската транспортна схема, създаването на нова такава, съобразена с нуждите на българските граждани, съобразена с натоварването, съобразена с интересите на тези, за които ние работим. Представителите на Националното сдружение на общините подкрепиха това разсъждение, което сега направих пред Вас. Те подкрепиха това, че не трябва да има междуобластна транспортна схема и че трябва да бъде направена нова републиканска транспортна схема, на базата на която да бъдат изградени всички други след това – областни, общински и така нататък. На базата на това да се направят новите маршрути, новите разписания, да се обявят новите поръчки и кой където спечели, да работи по съответните линии. Молбата ми към всички Вас като представители на българските граждани е да защитите техните интереси, а техните интереси са да има републиканска транспортна схема, защото, ако няма републиканска транспортна схема, в § 57 – 58 ще отидем в другите проблеми – кой как финансира транспорта по тези разписания. Затова, уважаеми колеги, молбата ми е да подкрепите предложението на Комисията да бъде отхвърлен текстът на вносителя, и най-вече становището на Националното сдружение на общините, където са кметове от всички политически сили – там не са нито само БСП, нито само ГЕРБ, а от всички страни. Те са единодушни, включително и Столична община беше представена от заместник-кмета по финансите Дончо Барбалов, който също зае тази позиция. Така че не се разграничавайте и от Вашите кметове, защитете българските граждани, защитете българските общини и подкрепете отпадането на този параграф. Министерството на транспорта да сяда и да започва да работи републиканска транспортна схема, след което всичко ще си дойде на мястото. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски. Преди да дам думата за реплика, събудихте у мен въпрос: първо републиканска, а след това общинска? Не трябва ли да е обратното в контекста на децентрализация? И как изграждането на републиканска ще повлияе на общинската? Реплики,

Колеги, да напомня, че по същество беше оттеглено предложението на господин Свиленски, затова не го подложих на гласуване. Подложих на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на текста на § 11.

на § 11. Гласували 119 народни представители: за 56, против 53, въздържали се 10. Предложението не е прието. Господин Свиленски. Уважаеми колеги, искам процедура за прегласуване и апелирам наистина за подкрепа на българските общини и на българските граждани. Още веднъж: подкрепете предложението за отпадане на § 11. Благодаря Ви.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи

Гласувах против предложението с ясното съзнание, че всеки член на парламента познава реалната ситуация в страната. Сигурно виждате какво е транспортното обслужване – че транспортните фирми по места нямат капацитет да дадат транспортно обслужване, че кметските наместници возят хората, че хората наемат случаен превоз. Имах питане към министъра на транспорта дори с предложение да се даде възможност и да се отвори фонд – общините да могат да създават комунални предприятия, в това число и транспортни, за да могат хората да пътуват. Не знам дали знаете, но ще дам за пример Смолянска община – в условията на COVID от почти всички села свалиха транспортна мрежа незаконно, с решение на общинския съвет. Тоест ние създаваме прецедент хората да нямат възможности да се превозват – правим ги зависими от този публичен транспорт, на който ние трябва да дадем регулация. И тъй като решението не е съвършено, разбирам желанието, емоцията Ви, но вижте реално живота на хората, които представляваме. Направихме грешка в момента – не направихме добро за подпомагане на българските граждани.

когато възложителят предоставя предвидени в държавния и/или общински бюджети средства за компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението

на икономически оператор“ и се създават изречения второ и трето: „Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.“ 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Кметовете на общини в срок до шест месеца преди възлагане на превозите по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми изпращат заявление до органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание, за съгласуване на започването на процедура за възлагане на превозите. Процедурата по възлагане на превозите започва след съгласуването ѝ при спазване на изискванията на чл. 17, ал. 6 и 7. Договорът за възлагане на превоз на пътници по съответното маршрутно разписание е недействителен, когато процедурата по възлагане е открита без съгласуването

чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) Собствениците на автогари могат да допускат срещу заплащане превозвачи, които извършват случайни или специализирани превози на пътници.“ 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Собствениците на автогари прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи от съответната транспортна схема при определяне размера на цените за преминаване, за престой и за предоставяне на право за продажба на билети.“

на този размер, се определят с методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на база на категоризиране на автогарите. Актуализация на максималния размер на цените по ал. 4 може да се извършва веднъж годишно.“ 4. Досегашната ал. 5 се отменя.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.

„Собствениците на автогари могат да допускат срещу заплащане превозвачи, които извършват случайни или специализирани превози на пътници.“ Какво беше досега? Случайните превози се извършваха от места, определени от общинските съвети, но невинаги самото място беше подходящо и се създаваше опасност от транспортни произшествия. Във връзка с това текстът е много добър, за да могат превозвачите да влязат на автогарите,

включени към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници, за които има издадено разрешение от съответната община, на територията на която ще се извършва превозът, и които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5. (2) Регистрираните търговци по чл. 12, ал. 1 извършват таксиметров превоз с водачи, които притежават удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, валидно за съответната община, и са

на лек таксиметров автомобил на лице, което: 1. притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В, издадено в Република 2. не е осъждано за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“, по реда на глава пета „Престъпления против собствеността“ или по реда на глава единадесета, раздел II „Престъпления против транспорта и съобщенията“ от Наказателния кодекс; 3. не е лишено от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнето с приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, или 4 от Закона за движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс; 4. няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през последната година; 5. притежава валидно удостоверение за психологическа годност по наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата; 6. не му е отнемано удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил по реда на чл. 106а през последната година;

5 години. Ново удостоверение се издава без полагане на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 6 и заявлението е подадено в срок до 6 месеца след изтичането на валидността на удостоверението на водач

лек таксиметров автомобил се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5. (7) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отнема със заповед удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил, който престане да отговаря на някое от изискванията по ал. 3, т. 1 – 6. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (8) След извършване на превоза водачът на лек таксиметров автомобил издава документ от таксиметровия апарат, съдържащ информация за датата и часа на започване и приключване на превоза, стойността на превоза, изминатото разстояние, времето на превоза, данните на превозвача и регистрационния номер на автомобила, с който е извършен превозът.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Колеги, имате думата за изказвания.

предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37: „§ 37.

за всеки отделен автомобил. В разрешението се вписват и водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. (2) Разрешение по ал. 1 се издава на търговец, който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по дейността си по таксиметров превоз на пътници, и: 1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници и е вписано в регистъра по чл. 12, ал. 4; 2. регистрираният търговец няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред.“ 3. В ал. 4 думите „т. 1 или 2“ и запетаята пред тях се заличават.

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешението: 1. по заявление на регистрирания търговец; 2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон; 3. при заличаване на таксиметровия

Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за текущата година, се прилагат цените към 31 декември на предходната година.“ Комисията

определят с наредба условията и реда за извършване на превоз със специални превозни средства на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни и ранени лица. (2) Превозите по ал. 1 могат да бъдат извършвани от превозвачи, общини, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон при условията и по реда, определени с наредбата по ал. 1. (3) Общините и юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват превоза по ал. 1 със специални

„Чл. 24г. (1) Превозите с атракционна цел се извършват от търговци, регистрирани по Търговския закон и вписани в базата данни на общината, където ще се извършва превозът. Кметовете на общини създават и поддържат база данни, в която вписват превозните средства и лицата, които извършват превози с атракционна цел на територията на съответната община, на която ще се извършва дейността след подаване на заявление, не по-рано от 7 дни преди датата на започване на дейността. (2) Заявлението по ал. 1 съдържа: 1. наименование, правна форма и адрес на управление на търговеца; 2. данни за моторните превозни средства и пътните превозни средства, с които ще се извършват превозите с атракционна цел; 3. описание на маршрута, което съдържа начална и крайна точка. точка. (3) Кметовете на общини определят маршрута на движение на пътните превозни средства и на съставите от пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел на територията на съответните общини, като съобразяват маршрутите на движение да не дублират разписанията на автобусните линии от утвърдената транспортна схема и при спазване на изискванията за безопасност за движение по пътищата.

В глава трета, раздел III се създава чл. 24д: „Чл. 24д. (1) При извършване на превози с атракционна цел се издава един от следните превозни документи: 1. билети по реда на наредбата по чл. 118, ал. 2 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица от: а) електронни касови апарати с фискална памет; б) фискални принтери; в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билетът се издава на хартиен носител; г) интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. 2. билети по реда на наредбата чл. 7, ал. 3 от Закона за счетоводството. 3. електронни билети. (2) Превозните документи по ал. 1 съдържат най малко следните реквизити: 1. наименование и адрес на управление на регистрирания търговец, който извършва превоз с атракционна цел; 2. надпис „Билет за атракционен превоз“;

По § 37 има предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37: „§ 37.

Чл. 24е. (1) Пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра по ал. 4 и притежаващи поне едно превозно средство с българска регистрация, собствено или наето, което отговаря на изискванията на ал. 6. (2) Пътна помощ по ал. 1 може да се извършва се извършва и от лицензирани превозвачи с превозни средства, отговарящи на изискванията на ал. 6 и вписани в регистъра по ал. 4. Лицензираните превозвачи подават заявление за вписване на превозните средства в регистъра по ал. 4 по реда на чл. 8, ал. 2. 2. (3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или от оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра по ал. 4 на лицата по ал. 1 въз основа на следните документи: 1. писмено заявление, в което се посочват наименованието и данни за регистрацията на заявителя; 2. списък на превозните средства, с които ще се извършва услугата превоз на превозно средство за ремонт, и адрес на експлоатационната база; 3. заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга, не по-кратък от една година, валиден към датата на подаването на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра, когато лицето не ползва собствени превозни средства. В договора се вписва, че автомобилът ще се ползва за извършване на пътна помощ; помощ; 4. документ, удостоверяващ правата на лицето по ал. 1 като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ; 5. копие от документ за документ за платена такса за издаване на удостоверение. (4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи пътна помощ. В регистъра се вписват: 1. номер и дата на удостоверението по ал. 3; 2. наименование и ЕИК на лицето по ал. 1; 3. данни за моторните превозни средства: а) регистрационен номер; б) марка и модел; 4. телефонен номер за повикване на пътната помощ; 5. адрес на експлоатационната база; 6. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това. (5) Лицата по ал. 1 извършват дейността със собствени или наети превозни средства, вписани в регистъра по ал. 4, съответно с вписани превози средства в регистъра по чл. 4, ал. 1. В регистъра по ал. 5 могат да бъдат вписани превозни средства от категории N2 или N3, специално оборудвани за превоз на повредено или аварирало превозно средство и превозни средства от категория N1 с трайно монтирано приспособление за повдигане на предния или задния мост на повреденото превозно средство, позволяващо репатрирането му.

При вписване или отписване на превозно средство в регистъра по ал. 4 се подава заявление, към което се прилагат документите по ал. 3, т. 1 – 3 и 5. 3 и 5. (8) Заявленията по ал. 3 и 7 могат да бъдат изпратени и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. (9) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на удостоверение за регистрация или вписване на превозни средства в регистъра по ал. 4 с мотивирана заповед, когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, 6 или 7. (10)

2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец; 3. с прекратяването на юридическото лице; 4. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация. (2) Регистрацията се заличава, когато: 1. се установи, че е издадена въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание; 2. лицето престане да отговаря на изискванията на чл. 24е, ал. 1 или при осъществяване на дейността си са извършени системни нарушения на този закон или на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове. (3) Регистрацията се заличава с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице.

3. В ал. 4 думите „Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства“ се заменят с „наредбата по чл. 24д, ал. 1,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 34: „§ 34. Член 88 се изменя така: „Чл. 88. Лицата по чл. 6, ал. 1, които осъществяват превози на пътници по автобусни линии, лицата, които извършват превоз за собствена сметка, и лицата по чл. 24е, които извършват превози с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006

случаите по ал. 1, т. 3 регистрираните лица подават заявление, към което прилагат съответните документи по чл. 89а, ал. 4. (3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица в едномесечен срок от подаване на заявлението за промяна на обстоятелствата по чл. 89а, ал. 2 извършва вписване в регистъра по чл. 89г и издава удостоверение, когато са изпълнени изискванията на чл. 89а, ал. 2 – 5.

5. извършва монтаж, проверки или ремонт на тахографи извън посоченото в удостоверението за регистрация място за сервизна дейност.“ 2. В ал. 3 думата „една“ се заменя с

в текста преди т. 1 думите „редовно издадени лиценз“ се заменят с „издадено за моторното превозно средство удостоверение за обществен превоз на пътници или товари, заверено копие на лиценз на Общността“. 2. В ал. 2 числото „500“ се заменя със „100“.

40, това са два параграфа. Последователните номера са 39 и 40, Вие казахте, че са 40 и 41. ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ

За протокола – преномерацията на параграфите оттук насетне ще се остави за „Финални текстове“, които ще я оправят.

и текстовете на вносителя за параграфи 42 до 48 включително, запазвайки съответната номерация и преномерация. Гласували

Предложението е прието. Моля, продължете, господин Летифов.

предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 51, който става § 50: „§ 50.

е извършено повторно, наказанието е имуществена санкция в двоен размер, а при системни нарушения – наказанието е имуществена санкция в троен размер.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове

предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 51, който става § 50: „§ 50. § 51: „§ 51. В чл. 104з се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ лиценз, заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари

Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6 и не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 14-дневен срок заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Републиката се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие или удостоверение.“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6, но извършва обществен превоз на пътници или товари, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.“ 4. Алинея 6 се изменя така: така: „(6) Превозвач, който преотстъпи заверено копие на лиценз на Общността или допусне извършването на обществен превоз на пътници или товари с отнето заповед по реда на чл. 11, ал. 4 или с преотстъпено заверено копие на лиценз на Общността, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение завереното копие се отнема.“

Водач, който при проверка от контролните органи не представи документ, изискуем по този закон или по подзаконов нормативен акт, издадени въз основа на този закон, ако не е предвидено друго, се наказва с глоба 50 лв.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

временно спиране от движение на моторно превозно средство до отстраняване на нарушението, но за не повече от 12 месеца: а) с което се извършва превоз на пътници или товари, без да има издадено удостоверение за обществен превоз на пътници или товари или няма заверено копие към лиценза на Общността; б) което не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници или е без разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници за съответната община; в) с

а думите „до заплащане на парична гаранция или“ се заличават; бб) в буква „в“ думите „до заплащане на парична гаранция или“ се заличават; вв) в буква „д“ думите „до заплащане на парична гаранция или“ се заличават; г) точка 4 се изменя така: така: „4. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който: а) е нарушил правилата за времето за управление, прекъсване на управлението или почивка – докато не бъде ползвано времето за прекъсване или почивка; почивка; б) извършва обществен превоз на пътници или товари с моторно превозно средство, без да има издадено удостоверение за обществен превоз на пътници или товари или не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници или без да има заверено копие към лиценз на Общността – до отстраняване на нарушението, но за не повече от една година; в) извършва обществен превоз на пътници по автобусни линии под формата на превоз за собствена сметка, случаен, специализиран или таксиметров превоз на пътници

превоза; б) без издадено разрешение за съответната община, от която е започнал превоза и/или моторното превозно средство не е включено в списъка към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; в) с таксиметров апарат, който не е с оценено съответствие и/или не е преминал метрологичен контрол; г) с лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава възможност за записване и отчитане на неверни данни.“

отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил.“ 3. В ал. 3 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 и 2“. 4. Алинеи 5 и 6 се отменят. 5. Алинея 7 се изменя така: „(7) Табелите с регистрационните номера и документите, удостоверяващи регистрацията на моторното превозно средство, иззети по реда на ал. 3, се връщат след отстраняването на нарушението или изтичането на срока по ал. 1, т. 1 и заплащане на наложената с с наказателното постановление глоба.“ 6. Създава се ал. 8: „(8) Свидетелството за управление, иззето по реда на ал. 1, т. 4, букви „б“ и „в“, се изпраща на органа, който го е издал, заедно с копие на заповедта за наложената принудителна административна мярка.“

представител Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 36: „§ 36.

2. „Превоз на пътници“ е дейност на лице, което извършва услуги по извършване на превоз на пътници с моторно превозно средство за чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага. 3. „Превоз на товари“ е превоз на товари с моторно превозно средство, осъществяван от лице за чужда сметка или срещу възнаграждение с моторни превозни средства, конструирани и оборудвани за превоз на товари, както и празните курсове, направени във връзка с превоза.“ б) точка 36 се отменя;

„Икономическа облага“ е всяка икономическа изгода, която лицето не би получило при нормални пазарни условия или обратно – ще избегне разходите, които обичайно се отчисляват от собствените му финансови ресурси, като по този начин се попречи на последиците от безпрепятственото действие на пазарните механизми. 57. „Превоз с атракционна цел“ е превоз на пътници по предварително определен маршрут от кмета на съответната община, с моторни превозни средства от категория М2 или МЗ или със състав от превозни средства, състоящ се от моторно превозно средство с максимална конструктивна скорост, непревишаваща 25 км/ч, предназначено за теглене на едно или повече ремаркета, специално проектирани за превоз на пътници. 58. „Пътна помощ“ е превоз на повредено или аварирало превозно средство с моторно превозно средство, конструирано за тази цел.“ 2. Създава се § 2а: „§ 2а.

подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

не се предоставят средствата от държавния бюджет по ал. 1 за съответните разписания.“ „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

подразделението. По § 58 има предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Георги Свиленски и група народни представители:

по такива ленти се допуска с наредба на общинския съвет.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Красимир Велчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 57: „§ 57.

след думите „забранено движението на“ се добавя „самобалансиращи се превозни средства“ и се поставя запетая. 2. В чл. 14, ал. 1 думата „наредба“ се заменя с „наредби“. 3. В чл. 15, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на: на: 1. пътните превозни средства, извършващи случен или специализиран превоз на деца и/или ученици; 2. леките електрически таксиметрови автомобили, извършващи превоз на най-малко трима пътници.“ 4. В чл. 69 думите

г) създава се нова т. 4: „4. за индивидуалното електрическо превозно средство –устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад;“

да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан; 2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение; 3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини; 4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство; 5. да ползва каска, ако е на възраст до осемнадесет години. (2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено: 1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура; 2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“; да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“; 4. да развива скорост, по-висока от 25 км/ч; 5. да превозва други лица; 6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство; 7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка; 8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него; него; 9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението; 10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци; 11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство. (3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е: 1.

С наредба на общинския съвет се определя: 1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 4; 2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, допустимия брой, както и условията и редът за тяхното предоставяне и ползване. 7. В чл. 81, в текста преди т. 1 след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на индивидуално електрическо превозно средство“. 8. В чл. 83, ал. 2 думите „специален автомобил“ се заменят с „автомобил със специално предназначение за тази цел“. 9. В чл. 87, т. 2 след думата „тегленето“ се добавя „на индивидуални електрически превозни средства“ и се поставя запетая. 10. В чл. 107, т. 2 думите „мотопед или мотоциклет“ се заменят с „мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство“. 11. В чл. 110 думите „мотопед или мотоциклет“ се заменят с „мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство“.

както и превозни средства със специално предназначение с изключение на къмпинг-автомобили, къмпинг-ремаркета, бронирани автомобили и превозни средства, достъпни за инвалидни колички, се регистрират само от юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.“ 13. Създава се чл. 145а: „Чл. 145а. (1) Преди Преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет. (2) В случаите по ал. 1 заявлението се подава по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2. (3) В случаите по чл. 143, ал. 6

запазения номер, прехвърлянето на собствеността на моторно превозно средство, за което е подадено заявление по ал. 1 или 3, се извършва след прекратяване на регистрацията и връщане на регистрационните табели в съответното звено на „Пътна полиция“. Табелите с регистрационния номер се унищожават. (6) При регистрация на друго превозно средство след срока по ал. 4 се поставят нови табели с регистрационен номер.“ 14. Член 148в се отменя. 15. В чл. 150 след думата „когато“ В чл. 167, ал. 2, т. 1 след думата „пешеходците“ се поставя запетая и се добавя „на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства, движещи се по велосипедна инфраструктура“.

б) в т. 12 буква „г“ се изменя така: ,,г) със специално предназначение – моторни превозни средства от категории М или N, притежаващи специфични технически характеристики, които им позволяват да изпълняват функции, изискващи

18в: „18б. „Индивидуално електрическо превозно средство“ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 км/ч, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 мм, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 мм, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 кг. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания. 18в. „Самобалансиращо се превозно средство“ е превозно средство с едно колело или с две успоредно разположени колела, задвижвано от двигател, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 км/ч, за което е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие.“ г) точка 29 се изменя така:

на пътните превозни средства, извършващи случаен или специализиран превоз с деца и/или ученици“. А т. 2, която е към тази т. 3, „леките електрически таксиметрови автомобили, извършващи превоз на най-малко трима пътници“ да отпадне поради това, че няма как да се контролира колко пътници са в таксито. Ще създадем напрежение по бус лентите. Става въпрос за бус лентите, такситата да може да се движат в бус лентите. Поради тази причина предлагам това нещо да отпадне, както предлагам да отпадне и в т. 19, ал. 1 се създават точки 6 и 7, т. 6 да отпадне, тъй като в нея е записано „управлява велосипед в нарушение на чл. 80, т. 3“, а такъв член и такава точка няма.

Благодаря, господин Председател! Аз взимам отношение по предложението на господин Иванов и то не е нито редакционно, нито техническо, нито някакво друго, а то си е смислово предложение. Става въпрос за леките таксиметрови автомобили да се движат в бус лентите. Това предложение беше широко обсъдено в Комисията и получи подкрепата на повечето народни на повечето народни представители и затова е в черния текст. Другото предложение – моето, което аз бях предложил – за всички таксита да се движат в бус лентите, когато са с пътници, не беше прието и го няма. Но това нещо беше обсъдено и затова е попаднало в черния текст. текст. Така че няма как да го приемем като редакционно или като каквото и да е техническо, за да отпадне. Единствената възможност, ако искате, разбира се, да се спазва Правилникът, по който се приемат законите в България, е да се подложи целият текст на гласуване без никакви редакционни и технически такива. Другото предложение е редакционно, което каза господин Иванов – да отпадне т. 3 по-назад в т. 19. Но това за таксиметровите електрически автомобили в никакъв случай не е редакционно предложение. Благодаря.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателю! Въпросът, темата за движението на таксиметровите автомобили в бус лентите е много стар. Той е бил дискутиран в обществото неведнъж и при всяко влизане на този закон за поправки, а това се е случвало толкова често, това е един от най-променливите закони, такова предложение е било поставяно. първи път обаче то влиза в пленарната зала, ако не се лъжа. И това, което е възприела Комисията, е най-скромното като възможности – таксиметровите автомобили да се движат в бус лентите. Така ще удовлетворим едно желание на бранша от много години, половинчато, разбира се, но все пак и това е нещо. Когато се поставя този въпрос, аз си давам сметка, че има и „за“, и „против“. Аз самият имам колебания в едната или другата насока, но тогава, когато се решава въпрос, ако щете и при едно вземане на решение в съдийското мислене, а тук и като Народно събрание, се тегли на везните – има и „да“, има и „не“. Но аз превалям към „да“. Това е така, особено след като днес се взеха становища, които до този момент бяха спорни и които сочат, че таксиметровият превоз обществен превоз – § 6, после 51-ви, 52-и и 53-ти. Ако до този момент имаше някакво колебание, тоест не се даваше решение на темата и на въпроса, това вече с общата логика на Законопроекта Изхождам от общите съображения за ефективност, за използване на пътните платна. Всички сме шофьори, знаем, бус лентите са малко използвани ленти за движение, знаем кои се движат там, няма да се спирам подробно да изброявам. Но принципът е, че колкото повече превозни средства се движат в другите две или три ленти за движение, толкова те ще се натоварват. И отместването на част от тях в бус лентата ще означава разтоварване на тези две платна. Застанете на Цариградско шосе – чудесен пример в това отношение, и ще видите. Ако има проблеми за бус лентата, това са други недобросъвестни шофьори, водачи най-често на джипове и на луксозни коли, които необезпокоявано шпорят по тези бус ленти, и те създават проблема. Разтоварването на другите две ленти с таксиметрови автомобили ще означава и контрол, ако щеш, от таксиметровите шофьори, които, знаем всички, са една доста стройна и организирана сила, която също ще оказва контрол върху това движение и спазване на тези правила и недопускането на други шофьори да влизат в Съображенията, разбира се, са още много, има и против. Въпросът е решен различно в различните страни, но има и доста страни, в които такова движение е А по процедура и по същество – голямо е очакването на таксиметровите шофьори за това облекчение на тяхната работа, казвам Ви. Има едно очакване, което се създава от решението на Комисията в този аспект и в този смисъл. Недейте с тези предложения, господин Иванов, в нарушение на нашия Правилник, да внасяте това правило и призовавам да бъде възприето решението на Комисията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

Истината е, че с господин Свиленски ние сме направили едно предложение, с което предложихме всички таксиметрови автомобили с наредба на съответния общински съвет да бъдат допуснати до движение в бус лентите. Идеята е, че в някои бус ленти наистина в някои градове може това да не е подходящо, но в други, в които общинските съвети считат това за възможно и целесъобразно, биха могли да го допуснат. В крайна сметка Комисията прие едно, както каза изказалият се преди мен господин Шопов, по-ограничено решение по въпроса, като прие предложението на господин Летифов до движение в бус лентата да бъдат допуснати само

Това предложение има своя смисъл и от гледна точка на екологията, особено в големите градове. Ние с Вас трябва, разбира се, да приемем тези решения, които насърчават използването на екологични или на по-екологични превозни средства. Между другото, голяма част от таксиметровите автомобили, както всички знаем, са или на метан, или на газ, което е също не по-малко екологично, но безспорно най-екологични превозни средства, особено за големите градове, са електрическите такива. в т. 1 на това предложение, което разглеждаме, се допусна с редакция, направена в Комисията, движение в бус лентите не само за специализирания превоз на деца и ученици, както беше предложен той от господин Летифов, а и на случайния такъв превоз. И ако тук се коментира как ще се извършва контролът – дали в превозното средство, в дадения случай в таксиметровия автомобил, се возят трима или по-малко човека, дали той е електрически или не, аз се питам как ще се извършва контролът, контролът, и там зададох по време на дебата в Комисията този въпрос, как ще се извършва контролът над това дали се извършва случаен, или специализиран превоз на деца и ученици? Но всички ние се съгласихме в Комисията, че е разумно да се подкрепи предложението деца и ученици да се превозват възможно по-бързо и да не се бави както случайният, така и специализираният превоз на деца и ученици. Затова считам, че е разумно да подкрепим предложението на господин Летифов и наистина таксиметровите електрически автомобили да бъдат допуснати до движение в бус лентата. И моля да не подкрепяте предложението, направено от господин Станислав Иванов, за отпадане на тази точка. Благодаря Ви.

Председателстващ. Уважаеми колеги! Разглежданият параграф е изключително важен и ние проведохме може би месеци наред дебати, работа в работни групи и в комисии, за което благодаря и на колегите, и на всички участници. Трудно стигнахме до някои заключения и текстове, включително и за регистрационните табели, което само по себе си е една реформа, но ние се опитахме да намерим един подход, който да се окаже удачен и да бъде работещ. Намерихме и текстовете, с които поне първоначално да намерим регулацията за движение на самобалансиращи така наречените електрически тротинетки по платното за движение, което също е една очаквана регулация, изключително важна, и се надяваме с тези текстове да направим достатъчно добра регулация за по-малко травматизъм, защото все повече виждаме, че всеки ден травматизмът и ПТП-тата с такива електрически превозни средства са факт, за съжаление. Затова се надяваме, че ние наистина сме намерили този подход и ще регулираме тази дейност с идеята за запазването на здравето и живота на всички участници в движението. Предложенията, които ние сме направили с колегата Хаккъ, са съществени сами по себе си. Едното е да отпадне буква „н“ на чл. 171, което е една несправедливост и ние всички се обединихме, че там трябва да се намери тази справедливост, изхождайки от текстовете на Конституцията, че деянието или нарушението е индивидуален акт и всеки носи лична отговорност за това. Другите две точки, за които господин Иванов поиска разделно гласуване, също са много важни. Споделям подхода му или разбирането му – всяка една от тези точки е важна сама по себе си, и наистина ми се ще ние да подходим достатъчно отговорно и да приемем тези текстове. Първо, отношението към нашите деца е най-важното нещо – задължение и ангажимент. Подходихме с идеята да допуснем специализирани, в случая, както каза и господин Данчев – случайният превоз на деца и ученици или ученици за най-съществено, първо, за да може те да се придвижват по-бързо, но и по-безопасно, с идеята, че, допускайки ги в бус лентата, ние ще ги запазим и ще намалим и травматизма, който се случва. Да не припомняме, че произшествия, ние губим по един клас деца. Това е една черна статистика и идеята за грижата за нашите деца е предложението на този текст. Надявам се, че той ще срещне подкрепа, защото това е нашето отношение към децата, наследството и България. Другият текст – това, което казва и господин Данчев, ние водихме дълги разговори в Комисията за допускането на електрическите таксита по бус лентата, все още те са рядкост – с идеята ние да насърчим този вид транспорт, имайки предвид, ако не се лъжа, че бяха около 6000 само на територията на София. На територията на цялата страна става една внушителна цифра. Признавам, че тук трябваше да има цялостен подход и ние да намерим решение за стимулиране на този процес, не само за такситата, а, ако щете, за домакинствата. Защото на този етап ние имаме, ако трябва така да го кажа, държавна политика единствено и само за обществения превоз – да се налагат автобуси, които са с електрическо задвижване. Но самото предложение отвори дебата в Комисията, а и не само. Редно е този дебат да бъде отворен за обществено и да се постигне един по-добър резултат от гледна точка на тази декарбонизация, за която говори Европа, ние също говорим. Тя няма как да се постигне, ако ние нямаме целенасочени действия и ако не направим тази картинка за състоянието на транспорта. Официалните данни са, че карбонизацията всъщност представлява една четвърт от транспортната дейност. Това е една малка стъпка, която обаче трябва да бъде развита. Затова приемам, че този дебат търпи развитие. Ако получи подкрепа отново така предложената точка, може би трябва да се даде възможност и на общинските съвети да преценят къде може и къде не може това да се приложи от гледна точка на самия трафик, но смятам, че е необходимо ние оттук насетне да мислим, първо, в тази посока – за намаляване на вредните емисии, за опазване на околната среда и най-вече на здравето. Разчитам,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Взимам отношение по редакционното предложение, което уж е редакционно по отношение на малките електрически таксиметрови автомобили и допуска им до Тук не става въпрос само за екология. Тук не става въпрос само за чист въздух. Тук става въпрос и за ефективност. Между другото, господа управляващи, Вашият вицепремиер постоянно говори за повишаване на енергийната ефективност в България, имайки предвид, че транспортът е в най-тежко е в най-тежко проблемно състояние по отношение на енергийна ефективност и един от начините, които пак Вашият вицепремиер дава за пример, е електрификацията на този транспорт и въвеждането на повече електромобили. Учудвам се Учудвам се как предлагате нещо, което стимулира електроавтомобилите само в областта на таксиметровия превоз, Вие да се опитвате да го премахнете! Тук става въпрос за елементарно допускане на 10, 15, 20 – не знам колко автомобила в София са електротаксита, но мисля, че няма. Все пак поне да ги стимулираме да ги има. Защото това, от една страна, ще окаже благоприятно влияние, както вече беше казано неколкократно – върху околната среда, ще окаже влияние върху подобряване на показателите на енергийната ефективност в транспорта, защото електротранспортът е най-ефективният транспорт. Ще ни помогне да постигаме европейски цели, които са ни поставени и в областта на екологията, и в областта на енергийната ефективност. Ще допринесе за това с тази мярка поне да се намали до голяма степен и замърсяемостта на въздуха в София – ако ние стимулираме този вид таксиметров транспорт и той започне да се движи. Аз бих разбрал една такава редакционна поправка, ако беше премахнат броят – да са трима заети, и да е само един. Примерно! Заето електротакси, което да може да се движи там.

да го премахнеш е абсолютно неприемливо. Абсолютно неприемливо е това! По-добре направете редакционно предложение да бъде заето електротаксито.

Няма и да има, ако ние не направим някакъв стимул за този вид транспорт, който да се ползва и да знаят хората, че като се вози на електромобил, освен че може да спре някъде, където е само за електромобили, да може да зареди някъде, и ако ползва и таксита, да може наистина да има избор и да каже: „Аз искам да стигна от точка А до точка Б бързо, затова искам да си поръчам електротакси, защото то ще ми е най-сигурният, най-чистият

това, което е Програмата – опитвам се да се запозная, за да може, ако намерим някои сходни моменти и политики в полза на народа, да се обединяваме около тях, но няма как да го направим това, когато се правят предложения, които са точно в обратната посока. Има управленска програма, която е публикувана, има публични изказвания на представителите на правителството за борба за по-чист въздух и по-голяма енергийна ефективност и въобще против здравия разум, който би трябвало да ни накара не само да бъдат трима, а въобще всяко такси, което е електрическо и е заето, то свети в червено – веднага става ясно, че таксито да може да се движи в бус лентата. Не искам да говоря за по-широкия проблем – дали всички таксита трябва да се движат или не, това е съвсем друга тема на съвсем друг разговор. Тук говорим за нещо, което доказва още един път, че не е редакционна поправка, а е съществена и аз, ако съм на мястото на водещия това заседание, няма да я допусна въобще за гласуване. Благодаря. Благодаря, господин Ерменков. Други изказвания има ли? Няма. Закривам разискванията и ще преминем към гласуване. Първо ще подложа на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

имам право да го подложа на гласуване, тъй като по смисъла на същия член на ал. 2 предложенията не противоречат, тъй като са предложения за отпадане на първоначално приетия вариант на

В момента ще подложа на гласуване първото предложение – за отпадане на текст, на народния представител Станислав Иванов.

Успяха ли да гласуват всички народни представители?

Предложението е прието. Сега ще подложа на гласуване второто предложение на народния представител Станислав Иванов. Гласували

Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 59 и 60 със съответната преномерация; както и предложението на Комисията за създаване на нов § 60 с текст съгласно Доклада на Комисията; и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 61. Гласували

На моторни превозни средства от категория М2, МЗ и N3, както и специални превозни средства с изключение на къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата, бронирани автомобили и превозни средства, достъпни за инвалидни колички, които не са регистрирани от юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители,

Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил се довършват по досегашния ред.

64а: „§ 64а. В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет и Министерството на вътрешните работи приемат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове относно т. 11а на § 58.“ Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 65: „§ 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на: 1. параграф 61, който влиза

Разисквания по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно „нова концепция за облагане на хазартните игри“, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 г. Въпроси и питания 2. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на три въпроса от народните представители Ирена Анастасова; Валентина Найденова; и Васил Антонов, Кольо Милев и Христо Проданов. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на три въпроса от народните представители Джевдет Чакъров отлагане на отговори със седем дни са поискали: министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Румен Георгиев; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народните представители Георги Гьоков, Манол Генов, Веска Ненчева, Драгомир Стойнев Георги Търновалийски; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на три въпроса от народните представители Анна Славова и Кристина Сидорова; и Ирена Анастасова – два въпроса; и на два въпроса с писмен отговор от народния представител Ирена Анастасова; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса от народните представители Милко Недялков; и Боряна Георгиева; - министърът на правосъдието Данаил Кирилов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Анна Славова (два въпроса); и Филип Попов; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на два въпроса от народните представители Румен Гечев; и Дора Янкова; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Нона Йотова. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народните представители Евдокия Асенова и Веска Ненчева към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; един въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Хайри Садъков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Поради предварително планиран ангажимент с международен характер в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова. Следващо редовно пленарно заседание – 26 юни 2020 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.